Prijedlog Odluke o razrješenju tajnika Hrvatskoga sabora i imenovanju tajnice Hrvatskoga sabora. Predlagatelj Odluke je predsjednik Hrvatskoga sabora, u skladu sa člankom 41. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta ste primili. Želi li predsjednik obrazložiti prijedlog? Izvolite, predsjednik Josip Leko. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Dakle Hrvatski sabor prošli tjedan je Odlukom o imenovanju sadašnjeg tajnika, izboru i imenovanju sadašnjeg tajnika Slavena Hojskog u Državno izborno povjerenstvo doveo u poziciju predsjednika Sabora da mora predložiti novog tajnika Hrvatskom saboru. To radi u skladu sa člankom 41. stavak 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, pa je takvu odluku i pripremio i vi ste je dobili na klupama. Što se tiče obrazloženja Prijedloga o razrješenju sadašnjeg tajnika ne treba ništa više reći. Što se tiče prijedloga za imenovanje nove tajnice Hrvatskoga sabora, što se vas kolega i kolegica zastupnika tiče, vi imate najbolju preporuku u životopisu same kandidatkinje za tajnika Hrvatskoga sabora. Ali radi javnosti moram reći da je poštovana Lidija Bagarića izuzetno stručna osoba, visoko obrazovana, doktorica znanosti, ima sveučilišnu karijeru, nije ovisna i uhljeb, ne dolazi na bolje radno mjesto. Ima iskustvo kako funkcionira Sabor jer je bila zastupnica u ovom mandatu dvije godine. Nije vezana za političku karijeru jer je čeka mjesto na Sveučilištu u Rijeci. Što se osobnog, karakternog tiče, ja sam je zamijetio kao zastupnicu ovdje u Hrvatskom saboru, nije moja školska kolegica, nije studentska kolegica, nije mi nikakav rod i mislim da je to najbolja preporuka. Čini mi se da je period koji imamo do kraja relativno kratak da bismo mogli nešto značajnije promijeniti, ali pokušat ćemo neke stvari koje sam imao viziju, a još mislim da mogu učiniti na tom planu neke stvari, vidjet ćemo. Dakle ja vas molim da u skladu sa prijedlogom, mislim da je obrazložen, da imamo stručnu, obrazovanu osobu, osobu koja je neovisna, kojoj nije uhljeb u tajničko mjesto i koja ima osigurano mjesto povratka, da možemo do kraja ovog mandata odraditi zadaću u korist svih vas zastupnika Stručne službe Sabora, ali najviše u korist građana Republike Hrvatske. Molim vas da glasate za ovaj prijedlog. Hvala Hvala lijepa predsjedniče. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu i dajem prijedlog na usvajanje. Utvrđujem da je većinom glasova, 79 glasova za, 4 suzdržana, 13 protiv, prihvaćena odluka o razrješenju tajnika Hrvatskog sabora i imenovanju tajnice Hrvatskog sabora. Prije nego nastavimo sa raspravom o točci koju smo započeli jutros, dok ste ovdje pa da znate da ćemo nastaviti u srijedu sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, a sad ćemo kratku stanku da prvi govornik može u miru započeti raspravu. Nastavit će u ime kluba HDZ-a kolega Miroslav Tuđman.